Програма за работа на Народното събрание за 4 – 6 август 2021 г.: Предложение от парламентарната група на „Има такъв народ“ – няма постъпило предложение.

за прилагането на СРС от МВР по отношение на български граждани, участващи в предизборната кампания и изборния процес за 46-ото народно събрание. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители. Предложение от парламентарната група на „БСП за България“ няма. 2. Предложение от парламентарната група на „Демократична България“: Проект на решение за внасяне на доклад от Главния прокурор на Република България. Вносители – Христо Иванов и група народни представители. Предложения от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ и „Изправи се БГ! Ние идваме!“ също няма. 3. Проект Ние идваме!“ също няма. 3. Проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител – Временната комисия за изработване на Проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. събрание. 4. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка с наложените на 2 юни 2021 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати на основание Глобалния закон „Магнитски“ за отговорност при нарушаване на човешки права. Вносители – Христо Иванов и група народни представители.

и образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022 – 2026 г. Вносители – Мая Манолова и Мария Капон. Капон. 6. Изслушване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно концесията на летище София. Вносител – Ивайло Мирчев. Мирчев. 7. Изслушване на министъра на енергетиката Андрей Живков на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно законовото основание и мотивите за освобождаването на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг ЕАД. ЕАД. 8. Изслушване на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Александър Дунчев на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно управлението на ловните стопанства, ловните бази и ловните концесии на територията на Република България. Вносители – Владислав Панев и група народни представители. представители. 9. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на защитената територия „Колокита“ в полуостров „Буджака“, попадащ в териториалния обхват на община Созопол. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители. 10. Изслушване на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков и председателя на Бюрото за контрол на СРС на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно изнесени от министъра на вътрешните работи Бойко Рашков твърдения за незаконно подслушване на политици и граждани. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители.

По отношение на постъпили предложения от Десислава Атанасова и Анна Александрова – те са идентични, за включване като точка на Доклад на Националното бюро за контрол на СРС за извършената дейност през 2020 г. – предложението е недопустимо съгласно Правилника. Докладът е внесен в предишния парламент. На Председателския съвет взехме решение всички доклади, които са внесени на законово изискване, да бъдат разпределени след образуване на съответните комисии и да започне гледането им по съответния ред – с внасяне на доклади от комисиите и проекти за решения.

И от Мая Манолова са внесени две предложения. Тя няма право като народен представител да внася предложение, така че то е недопустимо – за Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Няма комисии, знаете, има обществени консултации в момента по действащия правилник, така че процедурата не е изчерпана, нито сроковете са изтекли. И второ предложение има от нея –

подлежат на гласуване. Гласували 215 народни представители: за 199, против няма, въздържали се 16. Предложението е прието. Господин Балабанов, искате ли да изчета постъпилите законопроекти и след това ще Ви дам думата? Постъпили законопроекти и проекторешения от 28 юли до 3 август 2021: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители – Деница Сачева и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители – народните представители Александър Симидчиев, Таня Койчева, Атанас Славов и Надежда Йорданова.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – народните представители Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. Вносител – Министерският съвет. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Вносител – Министерският съвет. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители. Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка с наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на чуждестранни активи на Министерството на финансите на Съединените американски щати на основание Глобалния закон „Магнитски“ за отговорност при нарушаване на човешки права. Христо Иванов и група народни представители. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на защитената територия територия „Колокита“, полуостров „Буджака“, попадащ в териториалния обхват на община Созопол. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Вносител – Министерският съвет. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Вносител – Министерският съвет. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Швейцарския федерален технологически институт „Цюрих – Швейцария“, Федерален политехнически институт политехнически институт в Лозана, Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и правителството на Република България. Вносител – Министерският съвет. Проект на решение за определяне на отчет на КЕВР относно изпълнението на бизнес плановете на ВиК операторите за периода 2017 – 2020 г. и и одобряването на бизнес плановете им за 2022 – 2026 г. Вносители – Мая Манолова и група народни представители. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол пред периода 1 януари – 31 декември 2020 г. Вносител – Надзорният съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Заповядайте, господин Балабанов.

Благодаря Ви. Моля, режим на гласуване за така направеното предложение.

Моля, режим на гласуване за така направеното предложение. Гласували 181 народни представители: за 142, против 8, въздържали се 31. Предложението е прието. Моля за включване на камерите на БНТ и БНР. Заповядайте, господин Станев – за декларация ли?

Многоуважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми колеги! След свикването на Народното събрание на 21 юли 2021 г. Политическа партия „Има такъв народ“ предприе всички необходими и прозрачни действия по представяне на своите приоритети и секторни политики с потенциални партньори и идеологически близки до нас политически партии. Направихме срещи на експертни групи с представители на „Демократична България“, „Изправи се БГ! Ние идваме!“ и „БСП за България“. По сектори, предварително заявени и пожелани от тях, бяха проведени редица консултации в сферата на правосъдие, икономика, финанси, здравеопазване, социална политика, образование и земеделие. След проведените срещи може да се каже, че в редица сектори постигнахме пълно разбирателство и сериозно сходство. Имаме пълно покриване както в поставените цели, така и в начина на тяхното реализиране. И така – пълно съгласие между „Има такъв народ“, „Демократична България“, „Изправи се БГ! Ние идваме!“ и БСП има в следните сектори: сектор „Правосъдие“ – премахване на специализираните съдилища и прокуратури; въвеждане на работещ механизъм за предсрочно прекратяване на правомощията на главния прокурор; реална съдебна реформа чрез структурни промени във Висшия съдебен съвет; реформа в прокуратурата, която да гарантира контрол върху всичките ѝ актове, засягащи пряко интересите на гражданите; реално електронно правосъдие с цел постигане на бърз и справедлив процес. В сектор „Икономика“ – промяна на Търговския закон с цел правно обезпечаване на различните етапи във финансирането на стартиращи компании; данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия, създаващи над определен брой работни места и отговарящи на определени условия; премахване на бариерите за правене на бизнес и постигане на интегрирана и съвместна дигитална среда за обслужване на граждани и фирми през една точка; изграждане на икономика на данните и отворените финанси; постигане на регионална децентрализация; създаване на регионални икономически зони и намаляване на фрагментация на пазарите чрез насърчаване на конкурентоспособността; подкрепа на предприемачеството и изграждане на експортно ориентирана икономика; детайлно картографиране на местните ресурси, демографски и географски нужди; стратегия за хармонично развитие и мобилна свързаност на регионите с догонващо развитие; постигане на фискална еквивалентност; привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в съответствие с нуждите на българската икономика и улесняване на процедурата за Сини карти; използване на зелените технологии за постигане на кръгова икономика; стремеж към намаляване на бюджетния дефицит в рамките на мандата, като към края му бюджетът да бъде балансиран; план за капиталова подкрепа на малките и средните предприятия; въвеждане на програмно бюджетиране, базирано на анализ, разходи и ползи и осигуряване на по-добра прозрачност, отчетност и проследимост на публичните средства; данъчни стимули за инвестиции в производство; освобождаване от корпоративен данък при реинвестиране на печалбата на предприятията в производствени активи и възможност за ускорена амортизация; увеличаване на прага на задължителната регистрация по ДДС на 165 хил. въвеждане на обратно начисляване на ДДС за секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Биопроизводство“ – за осигуряване на конкурентно предимство на българските производители; фискална децентрализация – преотстъпване на част от приходите от корпоративен данък и данък върху доходите на физически лица в централния бюджет на общините; отменяне на облагането на лихви върху депозити и застрахователни плащания; връщане на максималния праг за бюджетни разходи – 36 – 38% от брутния вътрешен продукт; изграждане на прозрачна и достъпна до гражданите платформа за генериране на критерии за обществени поръчки, тяхното възлагане и изпълнение; изсветляване на дейността на ББР – прозрачност и приоритетно финансиране на малките и средните предприятия; реорганизация на Комисията за финансов надзор В сектор „Здравеопазване“ – реформа на модела на здравеопазване чрез приемането на нов Закон за лечебните заведения и Закон за здравното осигуряване; създаване на електронно здравеопазване; премахване на модела на клиничните пътеки и замяната им с диагностично свързани групи; създаване на ефективно работеща доболнична амбулаторна помощ и общодържавна система за профилактика на социално значимите за България заболявания; спешни мерки за промяна в правилата на работа на Националната здравноосигурителна създаване на ефективна Национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено; спешни мерки за подготовка на лечебните заведения за преодоляване на евентуална четвърта ковид вълна. сферата „Социална политика“ – въвеждане на необлагаем минимум за всички трудещи се; данъчни облекчения за деца, подпомагане на млади семейства до трето дете на работещи и осигурени родители, както и на студенти родители; преизчисляване на пенсиите и гарантиране на минимален стандарт на живот и социална подкрепа към възрастните граждани; ефективно и прозрачно управление на Капиталовия пенсионен фонд с цел повишаване на доходността и поетапно увеличение на процента на осигуровките към така наречения втори стълб; социална подкрепа към хората с увреждания на базата на техните потребности. В сектор „Образование“ запазване и доразвиване на институционалния експертен проектен потенциал в институциите, които администрират и създават наука; ефективна интеграция на малцинствените общности в образователния процес; учредяване на стипендии за студенти от малцинствата; строеж на детски градини, където е необходимо; прецизиране на текстове в Закона за висшето образование с оглед намаляване на броя на висшите учебни заведения у нас; увеличаване на академичния обмен учещи се между страните от Европейския съюз и Република България; обособяване на научни клъстери от образователни институции, които работят с общ академичен обмен. В сектор „Земеделие“ – създаване на условия за развитие на семейно земеделие с цел формиране и запазване на средната класа, на земеделски производители; реформиране на поземлените отношения цел забавяне на концентрацията на производствен ресурс; осигуряване на възможност на браншовите организации да участват в процеса на взимане на решения относно политиките в сектор „Земеделие“; подобряване на състоянието на ветеринарно медицинското обслужване и промяна в модела на взаимоотношенията ветеринарен лекар – животновъд; преструктуриране на държавните горски предприятия и насърчаване на частната инициатива в българската гора с цел дългосрочно използване на нейните ресурси; стимулиране на биоразнообразието. И за финал – вследствие на проведените срещи и заявените от Вас твърди позиции за секторните политики, моля да приемете гореизброените съвместно и одобрени приоритети за основа като работа на представляваната от мен парламентарна група, а така и от страна на предложения от нас състав на Министерския съвет. Неведнъж сме излагали пред Вас, както и пред българските граждани – суверена, че Политическа партия „Има такъв народ“ е последователен проект, който цели изчегъртване на корупционния модел на управление през последните 12 години. В случай че считате тези цели за общи между нашите парламентарни групи ще очакваме от Вас да подкрепите така предложения от нас състав на Министерския съвет. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Парламентарната група на ГЕРБ-СДС на основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага да се създаде Временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства за прилагането на СРС от МВР по отношение на български граждани, участващи в предизборната кампания и изборния процес за 46-ото народно събрание. Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: I. Създава Временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства за прилагането на СРС по отношение на български граждани, участващи в предизборната кампания и изборния процес за 46-ото народно събрание, която да изясни:

2. На какво основание е осъществен полицейски тормоз и незаконен натиск върху членове и симпатизанти на определени партии с цел повлияване върху изборните резултати в изборите за 46-ото народно събрание? 3. Осветяване пред обществото на длъжностните лица, разпореждали полицейски арести, незаконни задържания, обиски и претърсвания през периода на мандата на служебния министър на вътрешните работи Бойко Рашков. 4. Изясняване на причините и основанията за превръщането на предупредителните протоколи по чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи в инструмент за натиск и безконтролно репресиране на граждани при осъществяване на техните политически права. II. Временната комисия се създава на паритетен принцип

Откривам дебата по така предложения Проект за решение. Заповядайте, господин Хамид. ХАМИД Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепи създаването на Временната анкетна комисия. От наша страна предлагаме да бъде разширен предметът на Временната комисия и тя да добие в заглавието си следния вид: „Проект за решение за създаване на Временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства за оказан полицейски натиск и тормоз върху членове, активисти и симпатизанти на политически партии и кандидати за народни представители, включително и прилагането на СРС от МВР по отношение на български граждани, участващи в изборната кампания в изборния процес за 46-ото народно събрание.“

Госпожо Председател, колеги! Ние ще се съгласим с предложението на колегите за разширяване на дейността на Комисията, защото всъщност целта на тази комисия е без сънища и „без една жена каза“ да излезе наяве всичко онова, което се случваше през тази прословута предизборна кампания за 46-ото народно събрание. (Реплика от

в ситуация на недопустим, неочакван и непредполагаем натиск от Министерството на вътрешните работи. На всичко отгоре този натиск след формирането на 46-ото народно събрание се превърна в платформа за самохвалство от това министерство. Министърът на вътрешните работи на България – ще го цитирам, колкото и да ми е неуютно да го правя, каза в официална пресконференция: „Ние подредихме това Народно събрание.“ Колеги, изчегъртването, атаката срещу симпатизанти, участващи в предизборната кампания, кандидати и така нататък на една партия или на две партии, на един човек,

ще се повтори по отношение на други партии, на други политически лица, на други симпатизанти, на други граждани, които искат да изразят своето

да приключим с плакатните изказвания на министъра на вътрешните работи или на някой друг, или на политически лица и да покажем пред българските граждани, че всеки, абсолютно всеки, има правото да има своите политически пристрастия, да участва в политическите процеси и че това му конституционно право е гарантирано от правилата на играта. Защото когато МВР започне да прави избори, когато министърът на вътрешните работи започне да се хвали, че е направил изборите и е избрал Народното събрание, повярвайте ми негов пратеник може да почука на всяка една от Вашите врати, и на всяка врата на всеки български гражданин, когато сте от другата страна на неговата палка. Който и да е той. И затова, за да няма спекулации, за да няма: ама тия сега са обидени, или се страхуват, или се плашат, а пък ние така ги направихме, пък ги намачкахме… Не! Нека в такава една комисия да се съберат всички документи, прословутите протоколи за предупреждение, което вече сме убедени и ще го докажем в тази комисия, че са разпечатвани незаконно само от едната им страна, без втората задължителна част на протоколите с декларациите за предоставяне на екземпляр, или отказ от предоставяне на екземпляр, което е незаконно, което е мачкане на закона и на хората… Ще ги съберем, ще ги поискаме от МВР в тази комисия. Ще поискаме от МВР да ни предоставят всичките ония протоколи, за които тоя министър казва: ха, какви протоколи бе, я ги покажете, нямате, нали?

би се притеснил от истината, да излезе тази истина. Не Маноил Манев или някой друг да се упражнява от трибуната, а да излезе истината в доклад на Комисията, представен пред народните представители, приет в тази зала и оповестен на българските граждани, какъвто е редът на всяка комисия. Ето тогава, без да я превръщаме в трибунал или без да я превръщаме в, беше… Имаше желание да привикваме граждани, съдилище. Не, да се съберем със силата, която ни е дал изборът ни за народни представители, да съберем всички документи, да се срещнем с хората, които бяха подложени на този натиск, да се срещнем с лицата, които го извършваха, да разберем кой е заповядвал, да разберем, като чуваме толкова много за специални разузнавателни средства, използвани ли са такива средства по време на предизборната кампания, какви видове, кой ги е искал, по какъв ред? Ето това е целта на тази комисия. И аз апелирам от тази трибуна към Вас да я подкрепите. Ние в това събрание, и в предното кратко събрание, показахме, че чрез такива комисии много неща се вършат. Хайде сега да свършим едно нещо, което е изключително важно. Бъдещето на политиката, на правенето на политика с демократични средства беше потъпкано. И ако го отминем сега, то ще продължи да бъде тъпкано. Днес чувам, че някои от Вас между партиите се карате, не се разбирате и така нататък. Къде Ви е гаранцията, че утре няма да се харесате на някой вътрешен министър и Вие да сте обект на това нещо? А?! Помислете си преди да натиснете бутончето. А такива, които са свикнали, не си спомням някой свикнал да не е ставал и да е казвал истината от тази трибуна. Ние това искаме. Ние това искаме – да излезете и да кажете истината: от какво сте свикнали, кога сте свикнали, кой го е правил? Нека да го разберем. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Манев, искате истината. Ето, ще Ви кажа истината от работата на служебния министър на вътрешните работи в кампанията Четиридесет и Квартал „Христо Ботев“ в 24 избирателен район, 8 секции с ромско население. За Четиридесет и пето народно събрание с министър господин Терзийски

Ето това е резултатът, господин Манев. Това е истината. Но това е истината не само в квартал „Христо Ботев“, това е истината в цяла България. Какво направихте за два месеца, че загубихте 1700 гласа? Давате ли си сметка? Ето това свърши господин Рашков, това свърши служебното правителство, че Ви ограничи този вот, от който Вие вкарвахте народни представители, без да имате тяхната подкрепа. И правихте мнозинства 12 години. И 12 години управлявахте България по този начин с едни 150 – 200 хиляди гласа, които не ги заслужавахте. Ето, сега получихте реалната си подкрепа – 65 народни представители, или 63. Това е.

За нас от „Демократична България“ е ясно, че всички тези факти трябва да бъдат разследвани. Трябва да се види имало ли е подслушване, правени ли са такива милиционерски похвати срещу протестиращите. Трябва да има комисия, но си има ресорна комисия за това. Умилително е цялото това гугукане между ГЕРБ и ДПС. Извинявайте, ама с тия милиционерщини няма да минете. Няма да подкрепим тази комисия. Има си ресорна, тя ще се занимае с разследването на тези факти и ще разберем кое и как е било. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Но с тия номера, които в момента се играят, и тази топка, която си подавате ГЕРБ и ДПС – няма да мине!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Манев, има една дума, която се нарича „смирение“. Добре е Вие и Политическа партия ГЕРБ, и СДС да има малко смирение. години Вие как управлявахте държавата? И аз имам право да го кажа, защото по нареждане на Вашия министър на вътрешните работи и дясна ръка на господин Борисов – господин Цветанов, се влезе в моята къща. Пред децата ми, които тогава нямаха 7 години! Не знам дали някой друг е изпитвал подобно нещо. И ако говорите за полицейски ботуш – да, аз съм го видял от Вашето управление. В колко фирми се влизаше под диктовката на Вашите министри на вътрешните работи? Колко неща се случиха в страната ни благодарение на полицейското управление? И в момента Вие да говорите за служебния кабинет, за служебния министър на вътрешните работи, най-малкото, което е – не Ви отива! На цялата На цялата Ви политическа партия не Ви отива. С всичките действия, които българските граждани видяха през това 12-годишно управление. И затова се говори, че трябва да се сложи край на това управление и да се разгради този модел на управление. Не са случайни тези приказки. Неслучайно хората излязоха на улицата. Явно не осъзнавате знака, който се дава. Така че нека да сложим точка на тази полицейщина и да не прехвърляме неща, които са се случвали, от болната на здравата глава.

за да спре, за да приключи едно явление, каквото и да е то, който и да го е правил, то трябва да бъде показано на всички. показано на всички. Разбирам Ви, че сте напрегнат и че правите сравнение между господин Цветанов и господин Рашков, сигурно имате право. Сто процента! Само че има една малка подробност господин Цветанов не е незаобиколим фактор в политиката в България. Господин Рашков – още по-малко! И нито на единия прегрешенията, нито на другия трябва да останат скрити. За единия ние го показахме няма скрити, няма свещени крави, няма свещени лица. Точка по въпроса. За явлението обаче Вие потвърдихте това, което аз казвам: ако ние не направим такава комисия, явлението остава било то срещу Вас, било то срещу други, било то срещу нас. Това е разликата. Това казваме – дайте да направим комисия, която да покаже, че това явление е отвратително. Колегите там – нямам нищо против, че има ресорна комисия. Първо, още я няма. Второ, доколкото разбирам, тя ще е изключително широка с това ѝ наименование Комисия по национална сигурност, мисля, че е новото… ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Не, не. Не сте запознат с окончателния вариант. МАНОИЛ МАНЕВ: Окей, не знам. Не съм я видял, няма я още. Като я има, ще я видим. Но това, че анкетна комисия ще се занимава с един конкретен случай, ще попречи на работата на голямата комисия ли? В никакъв случай! И накрая да отговоря за „Христо Ботев“ ли беше кварталът?

Превръщаме едно изключително сериозно предложение за един изключително сериозен дефект, показан в демократичните правения на избори, в цирк отново. И го правите, не защото сте убедени, че не трябва да има такава комисия, аз съм сигурен в това, правите го просто, за да е напук. Разберете – времето на политиката напук свърши!

Господин Цонев, и Вие ли искате след това думата? И мисля, че всички трябва да се съгласим с това. Имам само една корекция – не е „една жена каза“, а Бойко Борисов го каза. Не го наричайте по този начин, той е докачлив. По отношение на това, че не трябва да си правим напук, аз мисля, че тези, които са склонни да подкрепят такава комисия, няма да са тесногръди хора и ще дадем възможност на двамата Ваши представители в другата комисия – за насилието и подслушването, които не влязоха от Ваше име, ще Ви дадем две места, заемете ги и тях. Няма да си правим напук. Благодаря. Благодаря Ви, господин Бабикян. Те си ги имат тези места там, така че всеки момент, в който искат да си ги заемат, могат да си подадат имената на народните представители. Реплики? Мисля, че не. Заповядайте, Благодаря Ви, госпожо Председател. ДПС сме много последователни по тази тема и ще Ви кажа защо и какво имаме предвид. Темата за употребата на държавната власт и държавните органи – неправомерната употреба по време на избори, я поставяме от много, много години. Даже когато говорим за модела, който искаме да разградим, казваме, че искаме да разградим модела, при който държавните органи са превърнати в бухалки – горски, всякакви контролни органи, НАП и така нататък, по места. Ние имаме клипове как горските бият с метални пръти по време на предизборна кампания. Тук вината на ГЕРБ е огромна. Искам да запитам новите партии, които искат да изчегъртват този модел: може ли този модел да бъде изчегъртан със същите средства? Защото, уважаеми колеги от БСП, по време на тази предизборна кампания това се случи пак на много места. Когато ние отидохме на консултации при президента, ние не говорихме с президента за друго, а само за това много преди ГЕРБ да се сетят да внесат Комисия. Казахме на президента, че тези случаи сме ги описали подробно, че за тях имаме свидетелски показания, че кметове, които по закон участват в изборния процес, са викани и са подписвали декларации, че няма да участват в изборния процес, че полицейското насилие беше извън всякаква мяра, че под маската борба с купения корпоративен вот се извърши неправомерна намеса в изборния процес. Ние искаме, казахме на президента, и ще настояваме всеки един случай да бъде разгледан в българския парламент. Не, уважаеми колеги, в ресорната комисия, защото, ако беше в ресорната комисия, там трябваше да бъде и полицейското насилие по време на протестите, но ние гласувахме „за“ Временна комисия за полицейското насилие. Тогава, господин Хаджигенов, помните ли какво ми казахте? Ние искахме в тази комисия да бъде включено и това, а Вие, казахте: „Не, не в отделна комисия, за да не се размива насилието по време на протестите, а това насилие ще го разгледаме в отделна комисия“. Защо сега пак двойният аршин. Пак темата за лицемерието. Защо? Хайде, ако ще разграждаме модела, да го разграждаме с демократични средства. Ако ще има прозрачност по отношение действията на органите при един случай, да има прозрачност и при друг случай. Ако ще сме последователни, да го направим. Ако не, ще си говорим пак за лицемерието и ще си говорим за нещо още по-тежко, че не може

Господин Цонев, много е хубава речта за лицемерието. По принцип сте прав. Както е лицемерно от ГЕРБ да говорят против полицейското насилие, при положение че един от депутатите им носи отговорност за боя върху хората по същия начин е лицемерно Вие да говорите за натиска на горските (реплики от ДПС), защото горските в смесените региони са функция на ДПС. Това е факт. Обиколих из Кърджалийско, много стоях там. Неслучайно Вие в Кърджали загубихте изборите точно от „Има такъв народ“ – и в Кирково,

от рода – да не им дават, да ги заплашват, че няма да им дават дърва през зимата. Така че, да, ако има кабинет и бъде подкрепен от партиите, от които се надяваме да бъде подкрепен, ще има сериозна ревизия на горските в тези региони. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Цонев, „Движение за права и свободи“ възникна като партия, защитаваща правата и свободите на българските граждани. През последните десетилетия се утвърди като един от образите на олигархичния модел на управление. В моя избирателен район – Стара Загора, на изборите на 4 април ДПС получи почти 18 хиляди гласа. На изборите – 11 юли ДПС получи 9000 гласа по-малко. Не знам дали това се дължи на упражнени репресии, но е факт, че точно преди изборите – четвъртък и петък, кметът на община Гурково беше арестуван и е с повдигнати обвинения за купуване на гласове. Беше арестуван с участието на ДАНС и прокуратурата. Дали, ако повикаме министър Рашков, той може да ни даде информация? Не знам. Аз лично ще го питам за това, защото е важно, когато се използва репресия в изборния период, дали става дума за репресия в полза на една политическа сила или става дума за установяване на факти? Може да разчитате на мен, че аз лично ще попитам господин Рашков каква е ситуацията в Гурково? Какво се случва с това дело? Дали е форма на репресия, или е форма на спиране на купения вот? Резултатът е 9000 гласа по-малко за ДПС в 27 МИР – Стара Загора. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Славов. За трета реплика? Заповядайте, господин Божанков. Господин Цонев, уважаеми колеги, като се върна в годината 2019-а, говорейки за изборни репресии,

Ако се върна в 2019 г. на местните избори във Великотърновски регион, господин Цонев, и Ви попитам: каква беше ролята на Вашия колега Камен Костадинов в изборния процес, мога да Ви разкажа как аз видях този изборен процес – влачен сутрин, обед и вечер по фалшиви сигнали в полиции, разпитвани близките ми, семейството ми, преследван от различни осъждани криминални субекти, с камери, микрофони и така нататък. Ако Ви попитам, господин Цонев, каква беше ролята на Вашата партия във всички тези събития, смятам, че отговорът е много неприятен за Вас. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Божанков. Заповядайте, господин Цонев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Дотук чух само основания да има комисия. Дотук чух само основания да има комисия! Ако това е ставало така в Гурково или в Стара Загора, нека да се изяснят фактите. Да, да дойде министърът, други длъжностни лица и да се види всичко. Ние нямаме никакъв страх от това. Защо отказвате да се създаде такава комисия, тогава? Да Ви поправя, господин Йорданов, в Кърджали – първа политическа сила – и в града, и в областта, е ДПС. И още нещо да Ви поправя – ДПС не е имало горски по времето на ГЕРБ нито в Кърджали, нито в друг смесен район. Това трябва да го знаете и си го проверете сега, като влезете във властта, защото това, което прави господин Борисов спрямо нас, сега го прави и спрямо Вас. Сега нали Ви праща някъде, че някой стои зад Вас? Ето така се правеше и за нас. Пускат се едни слухове, че там са те, ама не са те. Господин Божанков, каквото имате за господин Костадинов – в комисията. Гласувайте сега за комисия и заповядайте да кажете как ДПС 2019 г., като не е била във властта, някой Ви е привиквал. Кои органи са назначени от ДПС, та да Ви привиква? Всички тези неща ги казвате в тази комисия, а не сега лицемерно да говорят, че това и онова, ама комисия няма да има. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Цонев. Заповядайте за изказване,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Меко казано съм изумен от нахалството за предложението за тази комисия така, както е предложена. С моите уважения към господин Манев, които няколко пъти вече засвидетелствам, действително всичко, което беше казано дотук, може да бъде казано за всички избори, които са отминали. Но не е такова предложението на комисията, господин Манев. Предложението на комисията е да бъдат разследвани репресии за изборите за 46-ото народно събрание. Ще Ви помоля и Вие да си спомните едни частични избори през 2009 г., които в моя роден град Разлог, никой никога няма да забрави. Ако говорим за натиск, мога да Ви кажа, че едни компании тогава връчиха стотици предизвестия за уволнение на работниците си, за да спечелят ГЕРБ тези избори. (Реплики.) 2009 г., да. Мога да Ви кажа, че тогава щабът беше на центъра и там участваше Гражданска защита, полиция, данъчни, НАП, всичко, каквото можете да си спомните. Лично аз съм обжалвал десетки актове, десетки актове съм обжалвал на хора, които са поставили плакати. Затова действително мисля, че този модел следва да приключи. Но следва да се разследват всички. Ако ще има такава комисия, ако ще бъде приета, следва да касае всички нарушения на всички избори, а не нарушения на изборите за 46-ото народно събрание. Защото това е все едно това е все едно Сталин да се оплаква затова, че някой му е ударил шамар. Разбирате ли? Така звучи оплакването на ГЕРБ по отношение на натиск, който да е оказан върху тях. Това, господин Манев, Вие като виден човек, който се занимава и разбира от полиция, знаете, че превенцията е нещо, което е препоръчително винаги. Един протокол за предупреждения на лица, които имат някаква слава, не е натиск, господин Манев. Благодаря Ви.

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Неправомерно използване на държавни органи – репресия. Тежки думи. Хайде сега да обясним, какво стои зад тях. Протокол по ЗМВР, който по своята дълбока същност, не мога да кажа правна, защото езикът не ми се обръща, представлява една правна недомислица, в която на две странички – лице и гръб, специално за господин Манев, задължава лицето, което подписва декларацията, забележете, да спазва закона. Това беше наречено репресия. От друга страна, имаме през миналата година огромно количество използвани СРС-та – част от тях вече е ясно, че са незаконосъобразни спрямо български граждани и това мога да Ви го заявя от първо лице, доколкото съм подбудител, организатор и водач на въоръжено въстание, терорист и каквото се сетите още според два броя преписки, образувани от главния прокурор. Вече в Комисията, която ръководя, още е малко рано. Има списък с лица и там, интересно, няма хора от ГЕРБ. Има от всички останали обаче, включително прокурор от Градска прокуратура – това също е интересно защо. Вие сте прав – трябва да има комисия. Но по чисто принципни съображения тази гнусна колаборация, извинявайте, между ГЕРБ и ДПС в тази комисия за мен е неприемлива. Това не е лично. Съгласен съм, че трябва да бъдат разследвани всички такива случаи,

Когато говорим за вътрешен министър, който е правил избори, естествено, изниква името на Цветан Цветанов. Да, той вече не е фактор в политиката, но не благодарение на Вас, а благодарение на нас. Точно така, да. Така че ефектът Бойко Рашков всъщност показва нещо много хубаво. Показва как изглежда правоприлагането. Да, това е непознато за ГЕРБ – на мен ми е напълно ясно. Това се нарича правоприлагане – еднакво и точно прилагане на закона и не е репресия. Репресия е, когато бият протестиращи, когато ги отвличат от улицата; когато подслушват български граждани, защото насилствено ще свалят властта. И да, част от тези хора все още са в групата на ГЕРБ. Това е репресия! Подписване на хвърчащ лист хартия, който Ви задължава да спазвате закона, който трябва да спазвате по силата на същия този закон, не е репресия. Това е жалко!

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Хаджигенов, точно това искахме, когато обсъждахме Вашето предложение за Комисията, която оглавявате. Вие отклонихте тогава и казахте: „Ще подкрепим в отделна комисия“, и ние джентълменски се съгласихме, аз лично – от името на колегите си, да не правим редакционно предложение да разширяваме обхвата на Вашата комисия. И тогава нямаше да виждате „гнусната колаборация“ просто щяхте да видите, че искаме наистина това да бъде разследвано. Оставям на колегите да преценят дали сте били коректен, когато сте отклонили. Както и при следващата точка ще видим колко коректни и нелицемерни бяха колегите, които казаха: нека да има комисия само за „Росенец“, да не отклоняваме вниманието, а за „Буджака“ ще има отделно, и после тихичко отказаха да я подпишат, знаейки, че ние имаме 29 народни представители, а за комисия се искат 48 подписа. Това не е лицемерие, не – това е просто така! Нищо лично, както току-що казахте.

да знаете, че българската демокрация има сериозен проблем. Този не може да бъде представа за български вътрешен министър! Да го кажа от тази трибуна, от ДПС.) Този е последният, който може да бъде образец, дори с държанието си тук, с нервността, с всички тези изблици на нарцисизъм, които предполагат, че това щеше да се случи. А това, което се случи, се нарича ре-ван-ши-зъм!

Защото всъщност ние би трябвало да си реформираме прокуратурата, която да се заеме с цялата тази материя, а не да бъде участник във всички тези твърдения. Защото се твърди в залата, че има много нарушения. Всякакви примери се дават, но прокуратурата е неизменен участник във всички тези твърдения. Ами дайте, като говорим за лицемерие, да реформираме тази прокуратура и да не превръщаме Народното събрание в някакъв орган за държавен Наша си е реформата – в това няма съмнение. И освен това, може да обясните на господин Цонев, че му казахме, че комисия за „Буджака“, когато бъде внесена в залата, ние ще подкрепим и точно така ще се случи. Но да им даваме подписи нямаше нужда, защото те си ги събраха.

Господин… Лично обяснение – нека след процедурата. Господин Кадиев, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Хаджигенов, искам да Ви репликирам: всъщност няма нужда от такава комисия. Това, от което има нужда, е промяна в Наказателния кодекс, която да разшири състава на престъплението. По време на изборите в Стара Загора ние направихме един списък с купувачи на гласове, които ни бяха подавани от различни граждани, участници в изборите – от Зинка магазинерката до сульо, пульо и който се сетите. Истината обаче е, че този криминален контингент или хора, които имат контакти с криминалния свят, са най-ниските нива. Те се управляват от кметове, депутати. Същият този кмет на Гурково, за когото стана въпрос, който беше задържан за няколко часа, даже не мисля, че беше и арестуван, беше спрял водата на ромската махала с аргумента – за кого да гласуват. И ако ние трябва да се целим към някого, това не е към ниските нива, разбира се, а към тези, които ги контролират; тези, които им раздават парите; тези, които са свързани с корупционните практики, защото ако няма пари – няма и гласове! То е пределно ясно. Затова, уважаеми колеги, аз лично съм изключително доволен от работата на МВР в тези избори – те върнаха законността. Ако има някаква пандемия в България, тя не е на COVID тази пандемия е на купувачите на гласове. Има купувачи на гласове, които сменят по един автомобил на всеки избори. Има хора, за които това е професия. тази битка не може да стане по друг начин, освен с МВР, освен със сила – не с репресия, разбира се. И тези протоколи, дето били подписвали, извинявайте, наистина не са абсолютно никаква репресия! Така че не знам кой ще бъде следващият министър на вътрешните работи, но той със сигурност трябва да продължи това, което прави МВР в момента. Благодаря Ви. Благодаря. Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! От една страна, обвиненията в реваншизъм от страна на ГЕРБ, които управляваха официално, са донякъде оправдани. Когато идват обаче от страна на ДПС, които твърдят, че не са управлявали, будят недоумение, господин Цонев, че Вие или сте управлявали или не. Ако не сте управлявали, тогава няма реваншизъм. Подобно на колегата Христо Иванов, ние също бихме подкрепили комисия за „Буджака“ – никой не ни е питал за подписи, иначе щяхме да подпишем. Намирам, че искането за създаване на точно такъв тип комисия, точно така подкрепено, е интересно. Ще Ви кажа защо. Някой от Вас задава ли си въпроса: какво по дяволите работи главният прокурор в Република България? Защото нещата, за които говорим, не бяха ли престъпления? Не са ли престъпления всъщност? Защо трябва господин Цонев да разследва тези гнусни деяния? Защо?

Благодаря за консултацията, много мило от Ваша страна. Всъщност отново да се върнем на Наказателния кодекс. Това е работа на прокуратурата, защото става въпрос за престъпления. Трайни престъпления, които, както отбеляза господин Кадиев, се вършат десетилетия и се вършат от всички. всички. И всеки един главен прокурор, тук няма да ударим само Гешев – всеки един главен прокурор, някак си удобно пропуска всички тези, освен онези, които са на власт, след което се обръща срещу тях. Така че моля да ме извините, но това не е работа на прокуратурата. Същата тази прокуратура сега разследва нас като извършители на въоръжено въстание. И понеже днес явно ми е ден на безплатни правни консултации, текстът в Наказателния кодекс – чл. 95 от Глава първа, е създаден през 1968 г. Той не е използван никога, никога, никога! В предходния Наказателен кодекс е бил използван един-единствен път, ако не ме лъже паметта – това е делото срещу горяните за въоръжено въстание в началото на 50-те години, ако не ме лъже паметта. Никога повече не е използван! Искате ли да направим сега сравнение, паралел? От една страна,

СРС-та, всяка една служба, включително тези, на които това не им е работа, като „Вътрешна сигурност“ на МВР, работят това. И същевременно, видите ли, имало репресия срещу ГЕРБ?! Това е моментът, в който аз пускам сълза от умиление – без извинение. Благодаря, госпожо Председател.

Хаджигенов, извинете. Риза ще Ви подаря за това, че Ви обърках името. Трябва да кажете кой размер носите. Така че когато Вие не спазвате Правилника, госпожо Председател, ние няма как да участваме в дебата пълноценно, защото това, което каза господин Христо Иванов като реплика към мен, ако беше по Правилника, щях да отговоря с дуплика и щях да мога да му кажа, че ние предоставихме въпросната комисия първо на тяхната партия, защото нямаме 48, а с тях можем да внесем, и защото те декларираха от тази трибуна, че са съгласни, само да не бъдат двете комисии в едно. Та за това лицемерие говорим. И затова поисках лично обяснение, но щом е под формата на друга процедура… ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: По

Създават се временни комисии в Народното събрание с предмет, чиито компетенции са на други държавни органи. Създават се комисии в Народното събрание с определен предмет, в който който с аргумент – друга комисия да има, не се включват действия и бездействия на свои. Това е двойният стандарт, това е лицемерието, на което сме свидетели. А по правило с тези комисии някой се опитва да превърне Народното събрание в Народен съд. Конкретно по темата за комисията. Ние от тази трибуна

прозрачни, свободни, демократични избори и сме посочвали намесата на държавните органи и на държавния апарат за производство на изборен резултат на съответните управляващи в онова време. Включително сме представили и видеоклип, заснет с телефон, за физически бой от лесничеи, които са пазени от полиция. Но Но ето вече до каква степен се стига, когато се говори за демонтаж на порочен модел, обаче се ползва същият модел в пъти по-голяма степен. Демонтажът на модела „ГЕРБ“, както Вие казвате, или както ние призоваваме – възстановяване на държавността, нормалността в политиката, възстановяване на демокрацията, не може и не бива да става с недемократични методи и инструменти. Допускането на явно нарушаване на правата на гражданите, които са защитени по Конституция, и то от репресивен държавен апарат, вече е реваншизъм спрямо определена част от гражданите на страната, а в конкретния случай Вашето поведение и действие според мен е и заявка за диктатура. Различният аршин до това води. Това е заявката в момента. Защо? Защото ние сме платили много висока цена за демокрацията в България. Ние сме много чувствителни на темата защита на демокрацията в България и ние сме призвани да отстояваме демокрацията, независимо срещу какво и срещу кого ще се изправим. Оттук, от тази трибуна, бих искал да заявя, че независимо дали ще се приеме такава комисия да има или да няма, ние от „Движението за права и свободи“ сме заявили и ще ползваме всички парламентарни средства и инструменти за изясняването на всеки един конкретен случай във въпросните избори – репресиите, тормозът върху партиен апарат, партийни активисти, прикривани зад пердето „борба срещу купуването на гласове“. Да, ние сме да се елиминира тази порочна практика „борба с купуването на гласове“, нали така, госпожо? Но, от друга страна, това да се ползва за параван, за тормоз на цял партиен апарат и структури и всички активисти и граждани, които участват в изборния процес, това вече не е демокрация. Благодаря Ви.

За втора реплика? Господин Митов? А, не. Втора реплика? Няма. Господин Карадайъ, за дуплика. Кратка реплика. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми Хаджигенов, нас не ни учете

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Слушайки дебата имам усещането, че всеки си приписва легитимното право да е носител на етикета „демократ“ и гарант за това право. Имам усещането и че парламентарната трибуна отдавна вече се е превърнала като че ли в последна инстанция не на правото, а на мнението на определени лица, представители на политически партии или на Министерския съвет. Та, господа демократи, от всички страни на залата, парламентарната трибуна не следва да е последна инстанция било за членове на Народното събрание с техните обръщения, констатации или речи или за членове на Министерския съвет. Всички ние, гарантирайки, че ще спазваме Конституцията и законите на страната и ще се ръководим от интересите на народа – вероятно си даваме ясна сметка, че представляваме целия народ, не само своите собствени избиратели. Така че, господа, подкрепяйки съставяне на такава подобна комисия, то Вие пряко ще изпълните нормите на Конституцията, защото ще защитите всички тези над 650 хиляди български граждани, които не са Ваши избиратели в последните два избора, но и тези, които са били репресирани, преследвани, задържани. Ако искаме да говорим за демокрация, ако искаме да я отстояваме всички заедно, ще го правим системно – така, както го правихме ние от ГЕРБ, когато гласувахме създаването на анкетната комисия, която трябва да обследва всички факти и обстоятелства по отношение на протестите от миналото лято, всички действия и бездействия на полицейските органи и техните разпореждания. Защото ние от ГЕРБ си даваме ясна сметка, а и винаги сме го правили, че не разпъваме политически чадър над никого. Ако някой си е превишил правата, то той си носи отговорността. (Възгласи: „Еее!“) Доказали сме го, господа, не реагирайте бурно, с гласуването за създаване на тази комисия. Подкрепихме вече два пъти – в рамките на 45-ото, и сега в 46-ото народно събрание, Комисията на госпожа Манолова по ревизията, именно защото сме наясно, че всички данни, факти и обстоятелства трябва да са известни на обществото и всеки да си носи отговорността за действията и бездействията. Подкрепихме предложението на колегите от „Демократична България“ за създаване на Комисията „Росенец“ отново с ясното съзнание, че следва фактите да са публично известни. Така работи демокрацията, така работи и парламентаризмът когато няма двоен аршин, когато няма лицемерие. И сега очакваме от Вас същото, защото в противен случай не може да си поставяте етикет „демократи“ без значение в коя част на залата сте, защото не може да забравяте, че има мандатност и се променят нещата. Не се знае кой в каква хипотеза ще бъде някога. Но се надявам, че никога никой от нас, в какъвто и да е мандат, няма да допусне това, което се случи в последната предизборна кампания. Уважаеми дами и господа, тук са всички данни за сигнали за репресии от кандидати за народни представители, членове, симпатизанти на Политическа партия ГЕРБ, съветници, общински съветници, кметове на населени места. (Показва документа са се правили полицейски акции – това няма нищо общо с репресиите спрямо лица, самоопределили се като членове, симпатизанти на една политическа партия, а е някакъв нормален процес. Няма да се съглася с него, защото, включително и срещу колеги народни представители, които са в тази зала, има явни репресии, а те не са хора от криминалния контингент, а те не са купувачи на гласове. И последно, ние от ГЕРБ винаги сме считали, че трябва порочните, зловредните практики, свързани с изборния процес, да се показват наяве и подкрепяме действията на държавните органи по отношение на борбата с тези порочни практики, но не подкрепяме в продължение на един месец МВР да се ползва за бухалка и репресивен апарат срещу една определена политическа партия, и това е Политическа партия ГЕРБ. И ако Вие се смятате за демократи,

Благодаря, уважаема госпожо Председател! Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, слава богу, че Вие нямате достъп до демокрация – Вие не я осигурявате. Никога при Вашето управление не е имало демокрация. Не можете да говорите за бухалки. Всички в залата знаят, всички извън залата знаят, Вие да говорите за бухалки е... Вие да говорите за демократичност и протоколи, които касаят това да се спазва законът, при положение че Вие носихте чували с бюлетини по време на избори, е меко казано несъстоятелно. Що се отнася до комисиите – винаги ще реагирам, и сега реагирам по отношение на комисиите. Тук е лицемерието, и то пак е при Вас, защото, когато правихте комисии и цялата власт беше съсредоточена във Вашите ръце, Вие на принципа на валяка на мнозинството, което имахте в 44-тото народно събрание, Вие слагахте председатели на комисии Ваши хора,

Така че без мили очи тук от тази трибуна. Съгласявам се и с господин Хаджигенов, защото не знам за какви репресии може да се говори, когато хващат един мирен гражданин, извличат го под едни колони и го бият. И Вие говорите за репресии. Един гражданин, който протестира, извличат го и го пребиват. Точка, няма какво да кажем повече – точка, който е виновен, да си понася отговорността. Това е. Така че толкова с комисиите, демократичните принципи, толкова.

е хубаво ние от „Демократична България“, откакто сме се създали, винаги сме говорили за това, че Народното събрание е висшият орган на държавна власт, както е записано в чл. 1 на Конституцията. И е хубаво, че Вие сега сте се сетили за това, че трябва да възстановим името на парламента и на парламентаризма, но аз излизам на тази трибуна, за да Ви припомня нещо и на всички, включително и на тези, които ни гледат. Няма никога да забравя една сцена, която беше заснета – ето тук, пред трибуната. Вашият лидер, тогава министър-председател, влизайки тук в залата, това беше отдавна, защото той в последните две-три години не е стъпвал в парламента, се обърна към народните представители и им каза,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Атанасова, ако имаше грешка във Вашето изказване, тя беше свързана с това, че изобщо се опитахте да убедите колегите от партиите на промяната – от БСП, госпожа Манолова, господин Атанасов, изобщо да подкрепят тази комисия. Ние от началото на този парламент – и в предишния парламент, подкрепяме всички комисии, които се предлагат. Това е въпрос на мислене малко по-наедро. Колегите от тези политически формации се намират в момента на едно от най-ниските политически нива на мислене, това е личностното мислене. Това е, щом го предлага ГЕРБ, значи ние сме против, те кажат нещо, ние ще кажем, че Бойко Борисов е лош. Благодарение на това ниско махленско ниво те вече се изпокараха и помежду си, те вече се мразят помежду си – не да говорят с нас, помежду не могат да говорят, защото казват: ама ние с тоя няма, с другия може. Ама като дойде другият, и с него не може.

то точно заради този начин на мислене в стил ДКМС. Повтаряме тук едни и същи мантри до полудяване…

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Ченчев, не виждам да сте в залата, но все пак може да чувате. При управление на ГЕРБ, господин Ченчев, БСП показваше изключително добри резултати на избори. Та Вие спечелихте президентски избори по време на управление на ГЕРБ. Тоест репресивният апарат на ГЕРБ, и бухалките на ГЕРБ, както Вие се изразихте, слагам го в кавички, разбира се, защото звучи несериозно, не виждам как са Ви попречили? Това че напоследък не се радвате на особено категорични изборни резултати, аз го отдавам на друго, това че вече при служебен кабинет, който е формиран от носителя на промяната, сте трета политическа партия, също вероятно не се дължи на демократичните избори, избори, а на друго, но това си е Ваша тема. Господин Атанасов, чудесно е, че темата и разговорът за демокрацията отново се връщат тук. Не след 12 години, ще Ви поправя. Този разговор водихме заедно, господин Атанасов, не само тук в пленарната зала, когато бяхте част от Реформаторския блок и бяхме партньори, а и отвън пред Народното събрание, когато заедно протестирахме,

е хубаво да се върне и част от този разговор е всички ние да сме убедени,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Вземам думата по начина на водене да Ви помоля

той даже приключи със своята реплика. Благодаря Ви. Други изказвания? Заповядайте, господин Делчев. Благодаря

не ни кара да се учудваме от факта, че ГЕРБ, ДПС и всички останали изведнъж заискаха парламентарни комисии по различни теми. Но Но най-малкият проблем на исканата сега парламентарна комисии е, че тя не е принципна. Тя не е принципна! Защо? Спомняме си различни случаи на репресии през годините, спомняме си как бизнеси биваха притискани, за да гласуват за определена политическа сила, тогава ГЕРБ не искаха парламентарна комисия. Спомняме си как НАП влязоха в няколко фирми, за да ги разследват, след като те се оказаха участници в протестите. Тогава, и след това ГЕРБ не поискаха парламентарна комисия, за да разследват тези действия. Спомняме си как един кмет на ГЕРБ беше пребит в офиса на ГЕРБ в Добрич – селски кмет, беше пребит и тогава ГЕРБ пак не поискаха парламентарна комисия срещу тази репресия. Затова, колеги, аз казвам, че искането Ви за парламентарна комисия е безпринципно. Но ако все пак тръгнете по линията да искате парламентарни комисии за всяка болка на господин Борисов, може би трябва да допълните предмета на тази парламентарна комисия с дрона, който президентът бил управлявал, за да влезе във вила „Бояна“ да разследва и господин Бойко Борисов. Може би и това трябва да влезе в предмета, за да стане циркът пълен. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Делчев. Реплики? Господин Манев, заповядайте. Не, няма да нападам никой колега, само ще направя една реплика на колегата, че всъщност с остроумия и с голословни приказки цял ден тук вече, не знам колко часа минаха от началото на заседанието ни, не ми се гледа по часовник, всички казахте едно и също нещо, включително и Вие, колега: да бе, има репресии, да бе, не е лошо да има репресии, щото то ги е имало винаги! А ние искаме комисия, за да приключим с темата: имало ли е, колко, кой ги е прилагал и кой ги е заповядвал? Това е темата. Другите тия упражнения по риторика, по комедия, няма смисъл от тях ясно и точно. Там имаше колеги, дето са си сложили името демократични – ей там, виждам го, колега. Демократични! Абе, вика: демокрацията си е демокрация, ама Вие трябва да ядете дървото!

Господин Манев, Вашата реплика още веднъж доказа, че искането Ви за тази комисия е безпринципно. Не почива на никакви факти и на никакви обстоятелства, защото ние не чухме такива факти и обстоятелства от тази трибуна, както не чухме такива факти и обстоятелства, когато давахте пресконференция от разни вили и от разни къщи на министър-председателя. Но да Ви напомня, че все пак истината ще бъде разкрита. Вие може да участвате, ако искате, не сте член, не знам дали сте член, или не сте член. Има две такива други комисии – и за СРС-тата, и Временна комисия за подслушванията и репресиите, ако желаете може да участвате и там да станете част от разкриването на истината, но не, Вашата болка е друга.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Опитвам се да върна малко разговора оттам, където започна, и се надявам, че може би след това ще преминем към гласуване. Когато се съставяше едната комисия, беше постигнато в един диалогичен режим едно разбирателство, че за да не се пренатоварва тя с предмет на дейност, е редно да бъде подкрепена и тази комисия. Аз отлично помня размяната на този диалог между ДПС и колегите от „Да, България“. Става дума за нещо доста ясно. Безспорно, откакто съществуват избори в България, има порочни практики. Тази комисия най-вероятно ще помогне те да бъдат изяснени като механизъм как се случват. Аз например не мога да разбера съпротивата на „Изправи се!“ при положение, да речем, че в Бургаския избирателен район точно Ваш кандидат за депутат беше хванат да купува гласове. Вас не Ви ли интересува дали не е била приложена репресия върху него? Може пък да е невинен човекът? Беше кандидат за депутат от листата. Мен лично ме интересува да знам какво се случи с тази история и го казвам, без да се заяждам, интересно ми Защото когато беше задържан за 24 часа кметът на Бата, без да бъде направена никаква процедура с него, този човек просто беше държан 24 часа. Не е разпитван, нищо не е подписано, даже няма опис за вещите му – дали са му ги взели и са му ги върнали след това. Ние искаме да разберем защо това се е случило? Защо този човек, който е пети мандат и никога досега не е бил – той не е лихвар, не е ромски барон, кмет пети мандат, държан 24 часа без всякакви процедурни действия – поне така, по каквото и да е. Никакви и после пуснат без всякакво обяснение. Така че тази комисия наистина би могла да осветли механизмите на купуване на гласове. Но тук няколко колеги от Вас казаха, че това е индустрия купуването на гласове в България, и мисля, че, казвайки това нещо, ние всъщност правим една диагноза на българския политически живот, която е доста горчива. След като цялата политическа класа на България в момента е представена, с малки изключения, в това Събрание, всъщност с Вас заявяваме, че една голяма част от нашите сънародници остават напълно недокоснати от политиките, които ние им предлагаме, и предпочитат да продадат своя глас. Мисля, че това е много по-големият разговор, отколкото това как точно Рашков – или който и да е друг на негово място министър, се опитва да спре тази практика. Самото ѝ съществуване е големият проблем и той е може би това, за което си заслужава да поговорим по-дълго време. Затова, ако разрешите, госпожо Председател, с това изказване правя и процедура по това да прекратим дебатите и да пристъпим към гласуване. Благодаря Благодаря Ви, господин Дилов. Няма да подложа процедурата Ви на гласуване, тъй като нямате такова правно основание в Правилника. Реплики към господин Дилов? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Дончева. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля да удължите времето на групата по Правилник и ми позволете да кажа няколко думи във връзка с дебата, който се развива. Претендирате, след като 12 години, уважаеми колеги от ГЕРБ, въвеждахте всякакви новаторства в купуването на гласове, с една парламентарна комисия да решим веднъж завинаги въпроса как да спре тази порочна практика. Струва ми се, че това е свръхамбициозна задача, която даже Вие не може да изпълните. Ние знаем за част от практиките, но недостатъчно и може би не е и необходимо. Дали има депутат от „Изправи се! Мутри вън!“, който е участвал в кампанията и обвинен в купуването на гласове? Има такъв депутат и както има такъв депутат – депутатът, групата в Бургас и госпожа Манолова – председател на коалицията, незабавно и за минути внуши елегантно, но категорично, че човекът напуска. Има правосъдни органи. Правосъдните органи ще се произнесат. Има ли данни, няма ли данни, създал ли е предпоставки някой да го подозира в нещо, дали го е направил, дали не, моля, правосъдието да се произнесе. Нашата парламентарна група и нашата коалиция е показала еднозначно и категорично, че щом някой, някъде, в някоя листа е създал съмнения дори с това, че шета из ромските махали повече, отколкото се предполага за нормално, да си е направил сметката. В София област ръководството на Регионалната дирекция на МВР и ДАНС цяла седмица вика една персона, защото смяташе, че той трябва да бъде елиминиран от агитацията за гласове за нашата коалиция. Той ми се обади на първия ден и каза: „Ама не е възможно. Тези хора ми пречат да агитирам. Тези хора нямат нищо срещу мен. Те ми казват, че има анонимни сигнали.“ На което аз му казах следното: има или няма анонимни сигнали, каквото е за всички, това ще бъде и за нас. Да, те го викаха всеки ден. В петък извикаха и кандидатката, за да я държат цял ден. Моля Ви, след като сме създали такава практика с купуването на гласове, и то Вие, от Политическа партия ГЕРБ (реплики) – аз заради честта на парламента казвам „ние“, а не защото ние имаме някакво участие в това, трябва да изкореним това явление. То включва превантивна дейност, която никога не може да бъде отмерена точно на чертата, но то включва преди всичко нашето желание да не печелим нечестно избори и гласове. И когато започва от нашата добра воля, да се чудите Вие, авторите на най-новаторски практики за купуване, каква комисия да създадете, за да обясните на някой колко сте невинни в собствените си очи, бъдете така добри да ни спестите това усилие. Бъдете невинни, колкото си искате във Вашите очи. Общественото мнение е толкова подковано, че Вие сте купувачи на гласове, уважаеми господа от ГЕРБ, които са най-рафинирани и безогледни, че Вие нищо не може да направите – и десет комисии да Ви направим, и парламентът 50% от времето да се занимава с Вашите комисии. комисии. Ако искате, да спрем тази работа, която няма да Ви свърши никаква пропаганда. За Вашите партийни активисти си направете партийни събрания, обяснете им колко са невинни

Всъщност, госпожо Дончева, облъчени, а? Подковани? Това е тайната на цялата работа. Абе тук става въпрос за нещо друго. Този човек, Вашият ли познат, част от кампанията Ви, от партията Ви, не знам какъв, дето са го арестували. Ако е невинен, да стане ясно, че тези мерки се използват срещу всеки, че като дойде някой Бойко Рашков, може да намачка всеки. Купувал! Има си ред. (Реплики.) Вие го знаете по-добре от мен. Вие също. Има си ред. Като го арестуваш, повдигаш му обвинение, вкарваш го в арестите, правиш каквото искаш, но когато го привикваш и го мачкортиш, и го унижаваш всеки ден, както Вие казахте, ето това, това трябва да изясни тази комисия. Да, използвам тази думичка, господин Атанасов, защото за Вас всяка дума е слаба, защото е важно, както казахте преди малко, дървото да играе. За демократите е важно дървото да играе. Друго не е важно. Благодаря Ви, господин Манев. Втора реплика? Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Дончева, винаги съм била с впечатлението, че сте добър юрист. Все още мисля, че сме в правова държава, правова парламентарна република, в която презумпцията за невиновност или невинност важи. В началото на моето изказване преди по-малко от половин час призовах да не се слагат етикети, категории, да се определят някакви хора дали те са демократи, дали са престъпници. Защо следвате онзи рашковски почин – от парламентарната трибуна да издаване присъди? Или Цветанов Ви е такъв? Госпожо Дончева, нали сте юрист с доста богат и парламентарен, и правен опит? Именно затова ние предлагаме да се изяснят всички факти и обстоятелства и подкрепяме усилията на държавните органи, но те смятам, че не са достатъчни. Защото, ако искаме да изкореним това явление – купуване на гласове, без значение от кого и кога, трябва да работим заедно и трябва да работим включително чрез ползването на парламентарни механизми, каквото е предложението ни за създаване на тази комисия. В противен случай това е фасадна демокрация, госпожо Дончева.

когато Вие сте създали и развили до върхове явлението купуване на гласове, искането Ви днес, че трябва да се изкорени явлението, ще бъде възприето като фарисейство по всяко време и на всяко място по света. Спестете ни това усилие. Обяснявам Ви с думи прости и житейски, достъпно, за да разберете. Вие наистина в известен период от време ще трябва да се смирите и да оставите някои други хора да изкореняват явлението. Не може Вие да сте носители на почина как да изкореним нещо, което създадохме, развихме и достигнахме световни постижения. Не става! (Реплики.) Вие, Политическа партия ГЕРБ. Също така трябва да си давате сметка, че когато един оратор на тази трибуна излъчва по начина на говорене и по съдържанието за това как 10 пъти повтаря „Ще ядете дървото“

Не мога да кажа на господин Манев, че дори по начина, по който репликира от място, той внушава същото и тогава Вие никога няма да бъдете възприети от хората, които Ви гледат, като миролюбиви хора, осъзнали колосалната си грешка. Така че, уважаеми, дайте на други ролята на фактори, които ще се борят с изкореняването на купуването на гласове. Нищо повече не може да направите в тази насока. Не може да прехвърлите нищо от болната глава върху здравата и не може да се изкарате херувими, така че това е положението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Дончева. Заповядайте по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, искам да кажете на уважаваната от мен госпожа Десислава Атанасова, че от тази трибуна не е добре да се лицемерничи. Тя преди малко каза, че трябва да важи презумпцията за невинност. Когато преди години имаха обвинения

Така че нека българските избиратели, ако гледат, чуят за великото лицемерие, което днес беше водещо в мотивите за създаване на тази комисия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Генов. Те гледат, слушат и си правят изводи. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, процедурата ми по начина на водене е към Вас. Моля да прекъсвате заместник-председател на Народното събрание, който в негово изказване дори не знае точката, по която е подложен дебатът. дебатът. Да върнем и госпожа Дончева да знае, че става въпрос, че парламентарната група на ГЕРБ предлага Проект на решение за създаване на Временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства за прилагането на СРС от МВР по отношение на български граждани, участващи в предизборната кампания и изборния процес за 46-ото народно събрание, а не всички тези волеизявления, които тя направи, и внушения за пореден път. Ако че е председател на Народното събрание, моля да я прекъсвате, когато не проявява уважение към колегите си от тази трибуна. Въпреки че на моменти явно с министъра на вътрешните работи от площадите се поливат и черпят,

Благодаря, госпожо Председател, макар че смятах да ползвам процедурата „лично обяснение“. Господин Генов злоупотреби с правото си да ползва процедура по начина на водене, сочейки и демонстрирайки знания за някакъв преминал и предходен период, когато в мои изказвания съм го коментирала. Господин Генов, винаги, винаги съм отстоявала правото, че всеки е невинен до доказване на противното, което обаче не отменя факта, че Вие бяхте с повдигнато обвинение за купуване на гласове.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще взема повод от думите на господин Хаджигенов: къде се брани демокрацията? Демокрацията се брани навсякъде – и в Министерския съвет, и в парламента, и във всяко едно министерство, във всяка една институция. Демокрацията е разделение на властите, демокрацията е върховенство на правото, Демокрацията е всеки един елемент от нашия обществен живот, включително и когато разглеждаме злоупотреби с власт, когато разглеждаме злоупотреби

и всякакви аргументи от типа: „Ама Вие какво правихте някога?“ – или предположения за това, или Цветанов какво бил направил, са несъстоятелни. Въпросът в случая е да съумеем да започнем да работим като народни представители и като парламент, който се интересува от всеки един аспект на демокрацията и на това как нашите институции еволюират, да си видим дефицитите и да започнем да ги поправяме. Можем до утре да си говорим кой какво някога е направил, може да се върнем в началото на 90-те, можем да си имаме реплики към господата отляво и към господата отдясно, но ако ще се отнасяме сериозно към работата на Народното събрание, то трябва да видим как е възможно да еволюират институциите, да установим фактите и след което в тази зала да приемем правила, през които да е невъзможна повече подобна злоупотреба. Господин Делчев обясни, че ние не сме имали доказателства. Пълно е с доказателства! Ето там са (сочи към лявата част на залата) – с конкретни имена, с конкретни проблеми. Ако става въпрос за това за какво са били викани тези хора, че било някакво протоколче – не! Да те викат в полицията, за да подпишеш декларация, че няма да нарушиш закона, е безумие! Всеки ден по тази логика могат да викат граждани, за да подписват декларации в полицията, че няма да извършат убийство или че няма да извършат кражба. Това е безумие! Законът е закон, той трябва да се спазва, той е ясен. Да ме викат в полицията, че няма да извърша престъпление е безумие! Това е репресия и тя влияе върху предизборния процес и повлия върху предизборния процес по време на кампанията. Трябва да е ясно как ние през комисия ще установим фактите и обстоятелствата и ще направим възможното да прекратим подобни практики за в бъдеще. Така еволюират институциите, така се брани демокрацията! Благодаря Ви, господин Митов. Заповядайте, господин Байчев – за реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Митов, що се отнася до правомощията, от които Вие така живо се интересувате – да, имат такива правомощия, да – използват ги, и бих казал по предназначение – така е записано в Закона за МВР. Мисля, че беше чл. 56, ако не ме лъже паметта, за съставяне на полицейски протокол – предупреждение, забележете, когато има достатъчно данни за извършване на престъпление или за нарушаване на обществения ред, тоест спрямо тези хора, които госпожа Атанасова показва, е имало данни, че те се канят да нарушат обществения ред (шум и реплики Господин Байчев, репликата Ви е на господин Митов.

Няма как да стане, няма как да стане! Вие нарушавате законоустановения ред и искате да купувате избори. Това е истината! Благодаря. Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Джордж Оруел – „1984“. Книгата е написана като предупреждение, не като списък за изпълнение. Впечатляващо е как ГЕРБ познават демокрацията пункт по пункт, точка по точка. Впечатляващо е как в последните 12 години вървяха по списъка за унищожаване на демокрацията – пункт по пункт. Сега, когато вече нямат възможност да убиват демокрацията, те пищят в захлас: „Вие убивате демокрацията!“ Не, дами и господа,

Благодаря, господин Тотев. Моля, заемете местата си и моля за тишина в залата! ХРИСТО ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. Имаме много текстове в Наказателния кодекс, които просто не се прилагат поради една проста причина: прокуратурата винаги действа като обоз на тези, които са насила... Факт е това. Няма с комисии да можем да компенсираме тази огромна дупка в правовия ред на България. Аз наскоро гледах едно от ежедневните шоута на господин Борисов – рядко си го причинявам, но там почти се просълзих, когато той каза, че добре, че съдът е останал независим. След онази фраза, помните ли я: „Ние ги хващаме, а те ги пускат!“ – помните ли тази основополагаща за българската демокрация фраза и дългата война, която господин Борисов води чрез различни министри на правосъдието и на вътрешните работи срещу съдийската независимост? Сега стигнахме до заключението – добре, че съдът е независим! И слава богу! Хайде сега да се погрижим прокуратурата да може в цялата тази материя тези доказателства да ги вкара пред независимия български съд и да се занимава правосъдната система с тези неща, а парламентът да се занимава със своята работа. Предлагам да се върнем към нея и да стигнем до това да си приемем Правилника, защото е много важно, с което неформално, без да правя процедура, моля, дайте да минем към следващите точки. Мерси. Благодаря Ви, господин Иванов. Заповядайте за дуплика. Ясно е едно: хубаво е, че стигаме до извода, че в крайна сметка трябва да установим факти и обстоятелства и да ги дадем на правосъдната система да продължи оттам нататък да се занимава с тях и да види кой е крив и кой е прав. кой е крив и кой е прав. Тук изобщо няма да взимам отношение по темата – кой щял да купува гласове, кой нямало да купува гласове. Това е дефицит в нашия демократичен процес, който ще трябва да изкореняваме заедно. Аз имам проблем със следното: непрекъснато се злоупотребява с идеята, че: Вие, масово от ГЕРБ. Тук и „Има такъв народ“, и други политически партии непрекъснато ни призовават да спрем с лепенето на етикети. Хайде, направете го и Вие, ако обичате! Хайде всички да го направим – да спрем да лепим етикети на цели групи хора, защото не може непрекъснато да обясняваме как ГЕРБ, а ГЕРБ – това са много хора, и на последните избори след всичките репресии пак много хора гласуваха за ГЕРБ – над 600 хил. души, при тази ниска избирателна активност и при тези репресии. Хайде да престанем да обясняваме как ГЕРБ или който и да било друг, масово възприятие са такива или онакива! Ако има някой, който е излязъл извън рамките на закона, който е направил нещо нередно – да бъде установено, да носи отговорност, но не може да се лепят етикети на стотици хиляди български граждани. Това е молбата ми и към господин Хаджигенов, и към всички останали. Няма такова нещо като: Вие от ГЕРБ. Има конкретни хора, конкретни обстоятелства, конкретна вина, ако тя бъде установена.

излезе, на което изказване господин Генов разказа или обясни за презумпцията за невинност, а само две изказвания след това чухме, че имаме подобно обвинение за нещо, което най-малко тогава беше извадено от контекста и след това, естествено, всичките разследвания показаха, че няма такова нещо. Не ми се искаше първото ми излизане в 46-ото народно събрание да бъде точно по този въпрос, но нека да изчистим тази тема.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз много внимателно слушах изказванията досега повече от два часа. Казаха се много истини и много неистини, но аз излизам на трибуната, за да кажа, че съм изумен от цинизма на вносителите. Може би не точно думата „цинизъм“ на вносителите за внасяне на такова предложение, защото в най-новата ни тридесетгодишна история след демокрацията, госпожо Атанасова, се случва нещо хубаво в България и едно правителство, макар било то и служебно, се бори срещу едно изключително порочно явление – може и да е клише това, което казвам, но купуването на гласове не знам по какъв друг начин да го нарека. И изведнъж, когато има воля да се преборим с това явление в нашия политически и изборен живот, едни вносители, които

Та аз оценявам това внасяне, като го разглеждам и оценявам като цинизъм, защото по този начин тази временна комисия – хората, които я предлагат, не целят да се разкрият факти и обстоятелства и да се защитят интересите на невинни хора, размахват пръст към служебния министър. И не толкова към служебния министър Бойко Рашков, а по-скоро към всички следващи министри във всички правителства, че който посмее да прави такова разследване, видите ли, ще му съставим една временна комисия да разследваме фактите и обстоятелствата, за да не смее да се противопоставя на купуването на гласове, което явно е удобно за тези, които внасят това предложение.

да направя реплика на господин Гьоков. Предложението на ГЕРБ не е цинизъм, а е тест, разглеждайте го като тест. Миналата седмица дясната страна на залата поиска комисия за разследване на събитията и евентуално полицейско насилие през лятото на миналата година и ние я подкрепихме. Сега ние питаме: „Колеги, ще се съгласите ли да направим комисия за разследване на евентуално полицейско насилие по време на изборите“, а Вие казвате: „Не, няма да го подкрепим!“ Чудесно, идеално! Това беше целта! Това беше! беше! Колеги, вижте, аз винаги съм мислел и не знам дали Вие ще го споделите – ще спечели този, който първи спре насилието в тази страна, който първи спре да бъде насилник. Наясно ли сте с това нещо, или не сте? Това може да сте Вие, това може да се окаже, че ще е ГЕРБ в 47-ото народно събрание. Вие не може да го спрете, а тази страна няма да бъде омиротворена, докато българи продължават да тормозят българи, които и да са те, по какъвто и да е начин, с каквито и да е методи.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Чолаков, въпреки че по-голямата част от репликата Ви не беше насочена към мен, а към народното представителство, аз искам да Ви кажа, че аз може би бих подкрепил такава комисия, само че Вие много неправилно сте я ориентирали разследване на някакви действия на човек за изборите за 46-ото народно събрание. Ами отнесете я към всички народни събрания, отнесете я към купуването на гласове назад във времето, през което Вие 12 години

за тест някакъв и към всички народни представители – да, тест, ние много пъти Ви подлагахме. Нямаше Ви в по-предното 44-то народно събрание, много пъти Ви подлагахме на тестове по различни поводи,

Други изказвания? Заповядайте, госпожо Кирова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!

срещу това да бъде сформирана временна комисия, която да установи определени факти и обстоятелства, свързани с тревожни явления в българския политически живот през последните години. Поводът за тази комисия е нещо съвсем конкретно, случило се наскоро, но изводите от работата на комисията, биха могли да ни помогнат да избегнем всички тези практики в бъдеще, независимо от това кой управлява и кой ги прилага. Не е ясно защо има такава жестока съпротива от страна на онези, които внесоха предложение за временна комисия във връзка с подобен род нарушения и обещаха, че ще гласуват, когато се внесе такова предложение в залата, за да не утежняваме тяхната комисия. Не е ясно и защо, тук цитирам някои от преждеговорившите, приемат тази дискусия и това предложение като разпределение на роли. Също така не е ясно защо трябва всички да се съгласим с твърдението, което беше направено от тази трибуна, че внушението вече е направено и ние трябва да се съгласим с него, независимо от това дали то е вярно, или не е, независимо от това дали отговаря на истината или не. Аз не съм купувала гласове и не съм участвала в практиките на последните 12 години… РЕПЛИКА ОТ ДБ: Не под една или друга форма някой се опитва да разследва. И смятам, че няма нищо лошо в това всички заедно да може да установим какво се е случило, защо се е случило. Нали това е смисълът на комисията? обаче, което ние дължим на българските граждани, и това, което аз разчитам, че всички ще вземем като решение, е честно и справедливо да дадем възможност на тази комисия да установи нарушенията, които са били направени, ако има такива. И още нещо. Виждам реакции в залата и виждам хора, които може би предполагат нещо, може би имат съмнение. Те ще имат възможност да докажат своите предположения и съмнения, искрено се надявам. Също така искрено се надявам да не забравим защо сме тук в този парламент, защото, ако се обявяваме, че са ненужни временните комисии, аз правя предложение да преустановим действието на всички онези, които гласувахме до момента. Явно тяхната цел е рекламна, кампанийна или просто цирк, шоу, сценарий. Не зная. Ако целта не е да установим онова, което наистина се е случило и да създадем някакви добри практики в нашия парламентарен живот,

Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Аталай. Благодаря Ви. Госпожо Председател, уважаеми колеги! Изслушахме много оратори и се учудвам защо за пореден път в това Народно събрание възниква онази ситуация, която е възниквала винаги, когато се сменят управляващите – дали е след един, или след два мандата. Изведнъж изниква напор в тези, които искат да вземат властта, да вършат точно това, което са вършили преди това другите политически партии. Колеги, ако и Вие ще вършите същото, което ГЕРБ са вършили преди това, то няма необходимост да се смени управлението. Тук възниква въпросът: защо ние се занимаваме само с временни комисии? Колеги, поради простата причина, че все още партиите, които са наречени партии на промяната не направиха онова, което е необходимо, за да се сформира правителство и да се заеме цялата политическа формация с управлението на държавата. И днес от тази трибуна чувам за принципите – принципи, принципи, принципи! Колеги, когато принципите са над законите, значи вече всичко се е разтурило в тази държава. Идваме до въпроса за това как и по какъв начин бяха проведени тези избори. Ако с тази комисия ние не изчистим онези съмнения, защото ГЕРБ живееха с усещането – при тях те все усещаха, че има корупция, усещане за корупция, те сега пък имат усещане, че нещо друго нередно става. Но защо Вие, колеги, които за първи път идвате на власт, не искате да се разчисти проблемът с купуване на гласове по време на избори? Аз смятам, че някои са с усещане, други – със съмнения, а някъде – с реалност това е факт. И ние като „Движение за права и свободи“ често пъти, както и преди малко Ви казахме, от 2000 и коя година досега сме обяснявали и сме изисквали от тази трибуна как и по какъв начин се купуват изборите? Както е било в Италия предварително се дава едната маратонка и впоследствие – другата маратонка. И в момента виждате, че такъв проблем има. Но този път проблемът е натискът от силовите структури само над определени политически формации. Значи, Вие се радвате, защото върху Вас не е проведен натискът и аз ще Ви кажа как и по какъв начин беше проведен натискът. Извикват кмета, карат го да подпише

Вие когато съберете една група от малцинствата, особено от турския произход, и го натиснеш и накараш да подпише един документ, в неговото съзнание възниква онзи период, когато наистина насила подписваше документи. По този начин Вие повлияхте върху резултатите на тези избори. Съжалявам, трябва да се натъжите – не, че Вашият избирател не Ви познава, лошото е, че Вие не го познавате. И още нещо. Винаги съм казвал, че по време на избори ние се явяваме на избори, за да свалим властта, те задават въпроса: „Защо?“ Просто! За да дойдем на власт, да вземем властта, а не Купата на Съветската армия. Затова отиваме на избори! А защо е натискът от силовите структури, колеги? Аз съм далече от мисълта, че министърът на вътрешните работи лично е разпоредил, затова нека да направим тази комисия. Нека да видим защо на кмета на село Мулдова се задаваше въпросът: „Ами защо ще искате да вземете властта?“ Ами поради простата причина – да махнем такива като Вас, които ни притесняват! Ето затова искаме да вземем властта. А иначе проблемът с купуване на гласовете – ако не започнем от тази зала с временна или с постоянна комисия, ако не вземем да измислим онези закони, които ще намалят до минимум натиска, влиянието на силовите структури върху изборния процес, ще има ето такава ситуация, в която сме в момента, където все още се чудим дали ще има правителство, кой ще подкрепи, дали ще има коалиция, или няма да има коалиция. Основното нещо, което върви от дясната страна – за всичко са виновни ДПС! Лъжете, колеги! Ние нито сме участвали в закона за избора на главен прокурор, нито на Висшия съдебен съвет. Това е законопроект на господин Христо Иванов, по неговия законопроект.

И така, както в момента Вие се чудите дали да подкрепите такава комисия, вредите на министъра на вътрешните работи, вредите на демокрацията вредите, защото, ако не пресечем натиска, аз съм напълно убеден в човека, който госпожа Манолова отстрани, че няма никаква вина и беше набеден. Ако не е набеден, нека да дойде в тази комисия и да си каже истината. Колеги, призовавам Ви: ако искате Народното събрание да има онзи авторитет, за който всички милеем и желаем, ако искате да управлявате държавата по демократични методи и по закони, нека да започнем оттук да поставим началото, да попитаме всички онези, които знаят или не знаят, съмняват се или имат усещане, защо досега са купували гласове, защо е оказан натиск върху онези, които никога не са купували гласове. Затова милеем, колеги, за нищо друго! Призовавам Ви: ние от „Движение за права и свободи“ искаме само да се разшири не само ползването на СРС-тата по време на предизборната кампания, искаме наистина да слезем още по-дълбоко – да видим защо беше оказан натиск само върху определени политически формации, върху техните структури, върху техните кметове. Ако има засегнати и от Ваша страна, нека и тях да ги чуем, но, колеги, бъдете в крак с времето – подкрепете комисия, нищо че е предложена от онази политическа формация, която през дългите години по една или друга причина

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Два часа и половина вече обсъждаме една точка, която според мен се се изчерпа във всички аспекти. Това не е основният дневен ред на българското общество, защото днес имаме пожари на енергийната борса, фалират предприятия, дами и господа. Предлагам прекратяване на дискусиите и преминаване към по-съществени теми от дневния ред на българското общество. нямате правно основание за прекратяване на дебата до изчерпване на времето на всяка една парламентарна група. Дебатът продължава. Други изказвания?

Искам да Ви кажа, че дори не бива да има такъв дебат – да има ли такава комисия, или да няма такава комисия. Когато става въпрос за това за това има ли политически тип репресия срещу определена политическа сила, това е нарушаване на демокрацията. Не може демократи да са против такава комисия! Когато твърдиш, че си демократ и когато, от една страна, ти казват, че има политическа репресия, дори априори ти трябва да гласуваш за тази комисия. Това не може да бъде въпрос и на постановка, и на дискусия. (Ръкопляскания Това е принципен въпрос. Как може българският парламент да дискутира въпрос, който е свързан с налагането на политическа репресия?! Това въобще не е допустимо! Ако мислиш демократично, никога не би го допуснал като начин на мислене, никога не би допуснал хипотеза да гласуваш „против“ тази комисия. Напротив, винаги ще подкрепиш такава комисия, за да покажеш, че си демократ,

Също не виждам. Прекратявам дебата и преминаваме към гласуване. Направено е предложение от народния представител Хамид Хамид. Искате ли да Ви го изчета отново? Да или не? Не. Предложението е за допълнение след думата „обстоятелства“ в наименованието на решението и преди т.

Преминаваме към гласуване на Проекта за решение... Прегласуване ли искате? Заповядайте.

Предложението на господин Хамид. Все още не сме преминали към гласуване на основния Проект за решение. Да се прегласува предложението на господин Хамид. ПЕТЪР НИКОЛОВ: Предлагам предложението на господин Хамид да се прегласува по една основна причина част от колегите не разбраха като че ли – това пролича и от дебата, и от начина, по който се гласуваше, за какво е това предложение. Тук не става въпрос за купуване на гласове практика, която в България съществува от поне 30 години. Защото, ако някои казвате, че ГЕРБ са създали тази практика, ще Ви припомня... ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Николов. Стана ясно каква е Вашата процедура. Моля да не навлизате по същество. Приключихме дебатите.

Нека да дадем право на всеки народен представител да упражни правото си на глас. Прегласуване, колеги. Гласували

глас. Прегласуване, колеги. Гласували 212 народни представители: за 83, против 64, въздържали се 65. Предложението не е прието. Моля, покажете резултата по групи. Преминаваме към гласуване на Проекта на решение така, както беше представен от госпожа Атанасова. Моля, режим на гласуване.

Предложението не е прието. Моля, покажете резултата по групи. Благодаря Ви. С това точката е изчерпана – Решението не е прието. Преминаваме към следващата точка или искате почивка? Прекъсване до 12,15